Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 март 2010 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 87 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. За доклад думата има госпожа Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на правосъдието госпожа Даниела Машева. гласуване направеното процедурно предложение

На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Указ № 87 на президента на Република България, постъпил на 8 април 2010 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение

според които прокурорът или съдът може да назначи на обвиняемия резервен защитник въпреки неговото несъгласие и независимо, че е упълномощил друго лице за свой защитник. Според президента тази промяна противоречи на чл. 14, т. 3, буква „d” от Международния пакт за граждански и политически права и на чл. 6, т. 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека, прокламиращ, че всяко лице, обвинено в извършването на престъпление, „има право да се защитава лично и да ползва адвокат по свой избор”. Твърди се, че промяната на чл. 94 не кореспондира и с чл. 55, ал. 1, който урежда възможността обвиняемият да има защитник като негово право, с чл. 96, регламентиращ възможността обвиняемият във всеки момент да се откаже от защитник, както и да замени един с друг. Освен това президентът счита, че с новата ал. 6 на чл. 94 се създава възможност резервният защитник да упражнява своите процесуални права без съгласие на обвиняемия, което е в противоречие с чл. 98, ал. 2, възлагащ на защитника задължението да съгласува с обвиняемия основните линии на защитата. В заключение президентът смята, че с § 8, т. 2 и 3 се нарушава правото на защита на обвиняемия и равенството на страните. От друга страна, президентът твърди, че с разпоредбата на § 22, т. 1, с която се изменя чл. 177, ал. 1, се създава възможност осъдителна присъда да се основава само на данните от специални разузнавателни средства и показания на свидетели с тайна самоличност. По този начин, според президента, не се държи сметка за вътрешно присъщата особеност на доказателствените средства и способи на доказване със специален или таен характер, свързана с ограничаването на основни принципи на наказателното производство, които в своята взаимна връзка и обусловеност са гаранция за разкриването на обективната истина. Поради това и фактите, установени с такива доказателствени средства и способи на доказване, според него, задължително трябва да бъдат подкрепени с други доказателства. В тази връзка президентът посочва, че с настоящия ЗИД на НПК самоличността на служителя под прикритие може да остане неизвестна дори за прокурора и съда, а данни от специални разузнавателни средства могат да се използват и когато са събрани преди образуването на наказателно производство. Поради това той счита, че не е взета предвид и вероятната хипотеза, при която свидетелят с тайна самоличност може да е същият, който присъства по СРС, при което ще има привидно наличие на два отделни източника. Според президента тези особености, а още повече в комбинация на няколко от тях по конкретно дело, не могат да не поставят под сериозно съмнение справедливостта на процеса и достоверността на доказателствения материал, събран единствено със специални разузнавателни средства и разпит на свидетел с тайна самоличност. В проведената дискусия становища изразиха народните представители Искра Фидосова, Мая Манолова, Христо Бисеров, Павел Димитров, Димитър Лазаров и Явор Нотев. Госпожа Мая Манолова посочи, че ветото на президента е очаквано като е изненада, че не е оспорена и разпоредбата на § 54, с която се отменя Глава двадесет и шеста от НПК. Тя отбеляза, че оспорените от президента текстове са опасни и че те няма да направят наказателния процес по-справедлив и по-бърз. Също така изтъкна, че контрол върху специалните разузнавателни средства не се осъществява с една комисия, макар и парламентарна, и че ще се четат присъди „на тъмно”, тъй като пред съда тези средства ще се представят на хартиен носител, и се поставя въпросът за тяхната автентичност и че същото се отнася и за тайния свидетел, което ще доведе до дела в Страсбург. Манолова посочи, че резервният защитник може да се явява винаги и че има правата по чл. 98 от НПК, въпреки волята на обвиняемия. Господин Лазаров изтъкна, че текстовете относно така наречения вечен обвиняем не са оспорени от президента и посочи конкретни данни за прекратените дела по искане на обвиняемия. От друга страна, господин Павел Димитров подчерта, че оспорените текстове са ясни и се спекулира с опасенията за осъждания по дела в Страсбург, тъй като резервният защитник ще встъпва в решаващото заседание, само ако упълномощеният защитник не се яви без уважителни причини. Той допълни, че тайният свидетел няма да се разпитва, само ако е налице реална опасност. Господин Христо Бисеров акцентира върху технологията за разпита на свидетелите по чл. 123а и чл. 141а като подчерта, че тайният свидетел се разпитва от съдия, който не установява самоличността му, а свидетелят е на обвинението и когато никой не може да го види, може да се стигне до осъдителна присъда. Господин Явор Нотев заяви становището на Парламентарната група на „Атака” в подкрепа на позицията на Парламентарната група на ГЕРБ за повторното приемане на закона. Същевременно изрази и личните резерви към оспорените текстове, които е имал в процеса на разглеждане и приемане на закона. Предвидената фигура на резервния защитник не може да се определи като нарушение на правото на защита. Спазени са изискванията на конституционната норма и решенията на Конституционния съд в тази връзка, тъй като ограничението е въведено по преценка на законодателя и чрез създаване на правила за неговото прилагане само при дела за тежки престъпления и упражняване на правата на упълномощения защитник, само ако последният е редовно призован и не се е явил по неуважителни причини. Този институт ще се прилага единствено и само когато конкретният адвокат, който ще бъде резервен защитник по конкретното дело, ще се определи персонално от адвокатската колегия, а не от самия обвиняем. Това е така, тъй като текстът на НПК изрично препраща към реда на Закона за правната помощ. Такъв е в момента и механизмът за определяне на служебните защитници, срещу който механизъм никой не е възразил и не възразява. Цитираните в мотивите на президента международни актове - чл. 6, т. 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и чл. 14, т. 3, буква "d" от Международния пакт за граждански и политически права, изрично предвиждат възможността държавата да „предостави на обвиняемия” защитник, когато са налице условията за това и хипотезата е предвидена като алтернативна на правото на избор. Ако се изведе като абсолютно условие правото на избор, единственият верен извод, който се налага, че и служебната защита по действащото законодателство е нарушение на правото на защита. Правото на избор на обвиняемия за вече определеното лице се гарантира от факта, че съдът при евенуално несъгласие на обвиняемия с назначения, му определя друг адвокат. Не по-малко съществен аргумент в полза на създаването на фигурата на резервния защитник е и изискването за спазване на „разумния срок” за провеждане на наказателните производства. Изискването за него е прогласено в чл. 6, и чл. 14, т. 1 от Международния пакт за граждански и политически права. Видно от подреждането на текстовете държавите – страни по международните актове, са отдали приоритет на „разумния срок”, като са го поставили в самото начало на уредбата за справедливия съдебен процес. Изискванията по отношение на правото на защита на обвиняемия систематично следват в хода на текста, тоест те трябва да са в съответствие, а не да дерогират разумния срок. Ако резервен защитник бъде назначен, този факт ще реализира хипотезата на чл. 271, ал. 3 от НПК – назначени повече от един защитник и неявяването на един от тях не е основание за отлагане на делото. Няма спор, че чл. 55, ал. 1 от НПК предвижда възможността на обвиняемия да има защитник като негово право. Няма спор също така, че чл. 94 от НПК предвижда хипотезите на задължителна защита. Нито в теорията, нито в практиката е изразена тезата, че задължителността на защитата по чл. 94 е в противоречие с правото по чл. 55, ал. 1. Съществуването на чл. 94 е допълнителна гаранция за интересите на обвиняемия и неслучайно в нормата изчерпателно са изброени случаите, когато защитата е задължителна. В чл. 96, ал. 1 от НПК се урежда възможността на обвиняемия да се откаже от защитника, но изрично се посочват и хипотезите, за които този отказ не се допуска. Така действащият НПК обособява двата вида задължителна защита – при която се допуска отказ на обвиняемия от защитник и такава, при която по силата на закона не се допуска отказ от защитник. Идеята за назначаването на резервния защитник е да се гарантира развитието на наказателното производство в разумен срок и да се предотврати злоупотребата с правото на защита. Вярно е, че в редакцията за ал. 6 се предвижда изрична препратка само към чл. 99 от НПК, който урежда правата на защитника. Необходимостта от препращането произтича от факта, че спецификата на отделните права на защитника налага изрично да се определи кои права и при какви условия има резервният защитник, доколкото той е втори защитник по делото. От една страна, е нужно да е запознат със самото дело от началото до края, а от друга – да може да упражнява и други права на защитник, когато това е необходимо. Превратно е тълкуването, че поради изричната препратка резервният защитник има само права, но няма задълженията на защитник, включително това да съгласува с обвиняемия основните линии на защитата. Резервният защитник е също толкова защитник колкото и упълномощеният,колкото и служебният. Ако изхождаме от презумпцията, че обвиняемият има интерес делото му да се разглежда действително в разумен срок и той да се представлява от упълномощения защитник, то участието на резервният защитник може да се сведе само до присъствие по време на наказателното производство. Поради това и на основание всички изложени по-горе наши аргументи, смятаме, че тази фигура следва да остане уредена в НПК. Така държавата ще изрази волята и желанието си да се пребори с практически съществуващия проблем на злоупотреба с право на защита и проточване на делата „безкрайно” във времето. С изменението на чл. 177, ал. 1, което внася разпоредбата на § 22, т. 1, не се поставят под съмнение справедливостта на процеса и достоверността на доказателствения материал,

но само по себе си не въвежда задължение за съда да постанови осъдителна присъда само въз основа на данните от СРС и показанията на свидетели с тайна самоличност. Съществуващото ограничение забранява във всички случаи при наличието на едното и на другото да се постанови осъдителна присъда, и не отчита това, че анонимният свидетел може да е посочен от самия обвиняем или пък по някаква причина е известен на обвиняемия. Неговата самоличност е известна. Има всички възможности да бъде разобличена достоверността на показанията му, ако обвиняемият и защитата му имат такива аргументи. Така че по никакъв начин не се ограничава правото на обвиняемия от защита. Същевременно, ако става дума за по-разпространената хипотеза, когато самоличността на свидетеля е скрита, по искане на прокуратурата в тези случаи се дава възможност с оглед на основния принцип на процеса за вземане на решение по вътрешно убеждение, съдът да има правомощието и отговорността да прецени дали да постанови осъдителна присъда само въз основа на доказателствата, събрани чрез тези способи за доказване. Самоличността на свидетеля не е скрита за съда. Според изричната норма на чл. 123, ал. 5 съдът има непосредствен достъп до защитения свидетел и според чл. 141, ал. 1 извършва разпита му непосредствено, като е длъжен да вземе всички възможни мерки за запазване в тайна на неговата самоличност. Именно поради това, че и в тези случаи се запазва принципът на непосредственост и съдът събира и проверява лично доказателствения материал, той може да прецени дали анонимният свидетел е заинтересован и дали ще кредитира неговите показания. В дискусиите се създава впечатлението, че не се прави разлика между „свидетел с тайна самоличност” и „служител под прикритие”, което от своя страна води до съществено объркване за кой от тях какви правила важат. Разследване чрез служител под прикритие е един от видовете СРС. Специфичната Специфичната му дейност и необходимостта от неговата защита е причина да се приемат специалните правила по чл. 123а, според които служителят под прикритие да не може да се разпитва като свидетел, ако от „свидетелстването може да възникне от „свидетелстването може да възникне реална опасност за живота или здравето на служителя, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, както и ако това е пречка за изпълнение на функциите му”. Съществуването на забраната е и една неравнопоставеност. НПК всъщност не дава възможност въз основа само на самопризнание да се постанови осъдителна присъда. Никъде няма забрана обаче въз основа на самопризнание и анонимен свидетел или въз основа на самопризнание и СРС да се постанови присъда. Това означава, че има неравнопоставеност между тези правила, които предвиждат ограничения за използване на доказателствените средства. Нещо повече. Поставя се въпросът как въз основа на самопризнание, показания на анонимен свидетел и СРС и по действащата уредба може да се формира вътрешното убеждение обвинението да е доказано по безспорен начин. Отпадането на забраната е всъщност проявление на последователност в прокарването на принципа на вземане на решение по вътрешно убеждение. Дава се възможност съдът да прецени дали съответната съвкупност е достатъчна да формира вътрешното му убеждение или не е достатъчна. Едва ли има уважаващ себе си съд, който да не е наясно, че СРС и показания на анонимен свидетел, ако съвпадат като източник, не би трябвало да им се дава вяра. Никъде в Закона за изменение и допълнение на НПК не е създадена норма, която да задължава съда да постанови осъдителна присъда само въз основа на данни от СРС и показания на свидетел с тайна самоличност. Изводът е, че тази промяна е необходима и е в пълно съответствие с принципите на оценка на доказателствения материал, по вътрешно убеждение и разкриване на обективната истина. След приключване на обсъждането и след проведено гласуване Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 5 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се” прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на НПК, приет от Народното събрание на 25 март 2010 г.” Благодаря. Дебатите са открити. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение, да заявят това. Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, днешният дебат по наложеното от президента вето върху скандалните поправки в Наказателно-процесуалния кодекс, не е само и единствено дебат за необходимостта от това да се гарантират правата на човека в наказателния процес. Не само и единствено дебат за необходимостта да се гарантира честността на доказателствата. Не е и дебат за това кое е по-важно – наказателният процес да е бърз или справедлив. Това е дебат за демокрацията и в него трябва да си отговорим на въпроса в каква държава искаме да живеем – дали в съвременна, демократична, правова, европейска държава

наказателното законодателство да позволява режисирането на съдебни процеси, дали искаме в процесите да е възможно манипулирането и измислянето на доказателства. И ако отговорът е не, то апелирам към вас да сложим спирачка в последната фаза на безконтролното използване на специални разузнавателни средства в наказателния процес. За да си дадем ясна сметка откъде тръгнаха управляващите и докъде ще стигнем, ако подкрепим Наказателно-процесуалния кодекс, трябва да направим една законодателна ретроспекция и да припомним как беше закрито Бюрото за контрол върху специалните разузнавателни средства, как в момента практически СРС-тата не се контролират, тъй като създадената парламентарна комисия в състав от петима депутати, реално и ефективно не осъществява контрол върху СРС-тата. Няма как петима депутати да контролират разрешаването, използването, съхраняването и унищожаването на повече от 10 хил. СРС-тата, които се използват годишно. Да си припомним промените в Закона за електронните съобщения, които практически дадоха възможност на МВР практически безконтролно да следи електронния трафик. И, разбира се, промените в Наказателния кодекс, които превърнаха повечето от престъпленията в тежки, така че да дават възможност по тях да се използват специални разузнавателни средства. И накрая – решаващата стъпка, която правим с Наказателно-процесуалния кодекс – възможността да се повдига обвинение и да се произнася присъда единствено и само върху тайни доказателства, върху данни СРС-та и показания на анонимен свидетел. Аз няма да връщам отново дебата назад за това колко надеждни са тези доказателства и каква е надеждността на един анонимен свидетел, чийто зависимости от МВР и от прокуратурата, предвид възможността да има и други висящи дела, са твърде притеснителни, нито за това колко автентични биха били някои СРС-та чиято достоверност се доказва отново от тези, които са ги събрали, а именно от МВР. Искам само да ви припомня европейската практика и няколко осъдителни дела на Съда в Страсбург, които третират именно този въпрос. Припомням Ви делото от 2000 г., в което беше осъдена Италия и Съдът в Страсбург казва ясно, че държавите - членки, които допускат във вътрешното си право използването на тайни доказателства, трябва задължително в наказателното производство и при произнасянето на присъда да ги комбинират с други явни доказателства. Или делото „Данов срещу България” по повод използването на данни от оперативни разработки в наказателния процес. Представете си само, уважаеми колеги, какво ще бъде произнасянето на Съда в Страсбург, сезирано от български гражданин, обвинението срещу който е повдигнато единствено и само по разпечатки от телефонен разговор, навярно изваден от контекста, чиято достоверност също се оспорва, и анонимен свидетел, който е служител под прикритие и който е назначен от МВР. Ако това дело се е точило с години в досъдебната си фаза, разследването срещу него е продължило повече от 2 години, а в съдебната фаза е бил защитаван от резервен адвокат, който въпреки неговата воля, е сочил доказателства или е отказал да оспори такива, каквито възможности му дават последните поправки в Наказателно-процесуалния кодекс. Ясно е как ще приключат подобни дела. Ясно е, че България ще бъде многократно осъждана от Съда в Страсбург. И аз не разбирам защо е необходимо по един унизителен начин нашите европейски партньори да ни накарат да отменим тези текстове и в крайна сметка позорно, под европейски натиск наистина да се откажем от тези опасни идеи. Вас не ви ли притеснява, уважаеми колеги, това, което се случва в България, през последните месеци? Че нещата се обърнаха с главата надолу, че съдебните процеси станаха тайни, а арестите са публични, че МВР си позволява да определя присъдите

при които се действа на принципа, че целта оправдава средствата и забравяйки напълно цивилизования принцип, че чистите цели трябва да се постигат с честни и чисти средства. Кому са нужни тези поправки? Това е един изключително интересен въпрос, защото магистратите се разграничиха от тях, представителите на Върховния касационен съд казаха, че не са им необходими подобни поправки. Включително представителите на прокуратурата казаха, че връщането на фигурата на вечния обвиняем е опасно и те не го желаят. А възможността да се повдигат обвинения и да се произнасят присъди само въз основа на тайни доказателства е оправдано само в определен кръг дела – такива по някои тежки престъпления, а не по всички, както е визирано в промените от Наказателно-процесуалния кодекс. Така че кому са нужни тези поправки и кой ще гарантира, че МВР няма да злоупотреби с дадената й практически безконтролна власт? И тук въпросът не е в министър Цветанов. Дори да приемем, че той е добронамерен и стриктно ще изпълнява своите правомощия, не се ли притеснявате от това, че някой бъдещ министър може да бъде изкушен от това да използва и да злоупотреби с огромните законодателни възможности, които давате с този НПК на МВР. Не се ли притеснявате на моменти, че по този начин законодателно превръщаме България в държавата от „Среднощен експрес”, в която един човек може да бъде обвиняем само въз основа на тайни доказателства и този процес може да се проточи с години? Как ще се отрази това на чуждите инвестиции по какъв начин ще се отрази това на чуждите туристи? Дали те ще бъдат толкова широко скроени, колкото Човекът глас – да махнем с ръка, че рано сутринта по погрешка е разбита вратата му и той е хвърлен на пода? Ако не искате да послушате нас от опозицията, нито да се вслушате в нашите аргументи, послушайте професионалистите от вашите коалиционни партньори тези от Синята коалиция, тези от „Атака”, или послушайте гражданското общество, неправителствените организации, правозащитните организации! Вчера премиерът Бойко Борисов в една своя медийна изява заяви, че е изключително важно гражданското общество, че неговата роля за изграждането на модерна България е много важна. Е, гражданското общество е против тези поправки. Аз бих искала да приключа своето изказване, като ви цитирам текста от един плакат, издигнат от правозащитна организация по време на протестите срещу тези промени. Там беше написано, че този, който жертва свободата в името на сигурността, обикновено губи и двете. Благодаря. Има ли реплики към изказването на госпожа Манолова? Не виждам. Други желаещи народни представители да вземат отношение към законопроекта има ли?

Колеги, темата започва да става банална. Повече от два месеца активно – казвам „активно”, защото от два месеца разглеждаме този въпрос по комисии, после – в пленарната зала, дъвчем една тема. Много често се задава въпросът: кому са нужни тези поправки, кому е нужна фигурата на резервния свидетел?

защото в крайна сметка в момента управляващите се намират в истинска битка, във война с престъпния свят и с престъпността. За да се води тази битка успешно, трябва да се даде годно оръжие, а такова годно оръжие е да се направят тези поправки, да се въоръжи и съдебната система, и МВР с още една възможност.

дали е балансирана, дали е добре премерена, дали тя е в полза на извършителите на престъпления, или е в полза на обществото (разбирано като общество, което преследва и трябва да наказва извършителите), до този момент отговорът на този въпрос за мен е еднозначен, безспорен. Той е, че наказателната репресия в България, ако щете и при социализма, не беше достатъчна. Най-после нещата трябва да си дойдат на мястото. Откакто на власт е правителството на ГЕРБ, с подкрепата на „Атака” и на Синята коалиция, коалиция, най-после всичко започна да си идва на мястото. То, разбира се, всичко не е с главата обърнато – това, което се прави в момента, и нещата не са с главата обърнати, а те просто са такива, че си идват на мястото, госпожо Манолова противовес на Вашето изказване. Аз мисля, че днес най-доброто можеше да бъде да се гласува ветото на Президента, който напоследък, особено след помиярщината на РЗС, се изживява все повече като цар да замести царя, който всъщност е истинският цар, който някъде изчезна. Всъщност го видяхме преди няколко вечери на екрана - прередил опашката, минал през служебния вход да си вземе по-лесно документи за самоличност. Но това прави Президентът и всъщност той влиза в ролята на опозицията, в ролята на опозицията, каквато тук ефективна особено няма, защото не може да бъде ефективна опозицията, която само крещи – по всеки повод, без да се замисли за онова, което артикулира, и за онова, за което претендира че се бори. Най-смешното тук е, че опозицията и Президентът, действайки заедно, излизат със смешния повик за правата на човека. Същите те, абсурдно е, които през предишните мандати създадоха създадоха ДАНС като политическа полиция, които биеха млекопроизводители и демонстранти по улиците, които раздърпваха, гониха и преследваха български политици, говорят за правата на човека, което е смешно. Още по-смешно е, че най-редовно против Сталин и Дзержински се позовава не кой да е, ами същите, бившите комунисти.

хора. Обяснимо за мен обаче, правейки ретроспекция през годините, е защо БСП всъщност заема тази теза. Аз винаги съм казвал, че в България още от началото на промените досега БСП е била основният генериращ фактор на престъпност. Това го заявявам много смело и за това мога да дам много примери през прехода. прехода. Още в началото на 90-те години не друг, а БСП направи голямата амнистия, която изля на улицата и в обществото задържаните. След тази амнистия стана първата много голяма вълна на извършване на престъпления. Могат да се дадат още безброй примери в тази връзка. Тогава, когато БСП идваше на власт, никога не предприемаше сериозни, драстични мерки срещу престъпността, защото БСП е искала в България винаги да има мътна вода. винаги е съществувала като партия, защото БСП може да съществува като партия и като политическа сила, ако в страната нещата не са наред, ако са объркани и ако водата наистина е мътна. В тази връзка, ако щете, беше направен опит за много голяма амнистия и в Четиридесетото Народно събрание не им стигна куражът на управляващите тогава, на тройната коалиция, да извършат радикална

и от „Атака”, и от останалата опозиция - спомням си как много решително се обявихме против тази амнистия. Така че това е обяснението. Могат да се дадат, разбира се, много примери за за помилваните от президента откровени български престъпници, които бяха пуснати на свобода, предвид едни или други съображения. Но този рефрен явно ще се пее и припява в бъдеще – оттук нататък, не един път и не два пъти. Очаквайте го. Затова беше направен един лош НПК от бившите управляващи, от тройната коалиция. Затова те не посмяха и не пожелаха да се създаде нещо необходимо. Не НПК – много пъти съм казвал от тази трибуна, а нов Наказателен кодекс трябваше да бъде направен в миналото Народното събрание. И това не беше сторено, и то неслучайно. Управляващите, доминирани от БСП, които винаги всъщност са имали огромно влияние върху съдебната система, имат го и сега, да не говорим – върху МВР. Затова ще бъдат много големи, трудни и тежки усилията на ГЕРБ, на управляващите най-после да изведат МВР от влиянието на БСП.

не желаят промени (промени и в закона, и в самите системи – както кадрово, така и като система на действие) точно по тази причина - за да запазят влиянието, което имат там и да продължат да създават и да генерират престъпност. Чисто юридически доводите на опозицията – на БСП и на ДПС, предполагам и на РЗС, които са

Наукоподобни, защото се опитват с юридически обяснения да обслужат политическата си теза. И приказките им за неконституционност, приказките им за това, че се влиза в противоречие с основни правни принципи, тук не говоря за неюристите, са абсолютно несъстоятелни. Стига сте ни плашили, господа от БСП и от ДПС, със Страсбург, с някакви хипотетични, измислени, виртуални казуси, които щели да бъдат отнесени до Страсбург и щяло да стане, видите ли, нещо много страшно там. Няма такова нещо, не се бойте! Тук в миналия дебат беше намесена и Венецианската комисия. Във всички модерни, нормални правни, в случая наказателно-правни системи, и материалноправни, и процесуалноправни, няма спор за действието на закона, който легитимно е минал през съответния парламент, както това ще стане и в този случай. И той има своето действие, от чието действие ще следват и съответните правни последици. Няма такова нещо, няма такава опасност! Няма такъв проблем, че щели да бъдат отнасяни в Страсбург и пред международните съдилища за правата на човека съответно някакви казуси, заради които страната щяла да бъде осъдена. Що се касае до до гражданското общество, за което е толкова модерно от двадесет години непрекъснато да се говори, аз не виждам някакъв сериозен натиск, някакво противоречие, някакво противодействие. Имаше в тази връзка и беше съвсем

В случая няма нищо драматично, нищо драстично, що се касае до така наречените енджиота, то затова, уважаеми госпожи и господа, им плащат на енджиотата. И то щедро им плащат разни хелзинкски комитети или подобни обслужващи някакви неясни, тъмни

Недейте от БСП превратно да цитирате юридически виждания, съждения и разсъждения на представители от подкрепящите ГЕРБ политически сили. Това е превратно и некоректно най-малкото,

Благодаря. Има ли реплики към изказването на народния представител Павел Шопов? Не виждам. Давам думата на народния представител Христо Бисеров. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, както каза Павел Шопов, дебатът започва да става банален. Вие слушате с отегчение, чакате опозицията да си каже песента, да гласувате както Ви каза министърът на вътрешните работи, и да продължим нататък. Само, че аз искам да Ви обърна внимание, че макар че този дебат да го водим за трети пореден път, има нещо, което е по-различно. И затова искам да насоча вниманието, ако мога – вашето, ако не мога – поне на тези, които се интересуват от дебата, за това, че има нови моменти в този дебат. Помните, когато президентът наложи вето, от ГЕРБ, от най-високите нива дадоха анонс, че са склонни да преразгледат някои от текстовете по по тези два проблема. И това беше, щото ние все пак в Правната комисия горе-долу знаем кухнята, защото в ГЕРБ има достатъчно юристи, които осъзнават, че прекрачихме границата и не, че прекрачихме, а че вие прекрачихте границата. Че тези текстове могат да съществуват и могат да бъдат реалност, ако все пак бъдат приведени в някакви по-нормални граници. Обаче министърът на вътрешните работи, който в последно време е и министър на правосъдието, Ви отряза и затова вие сега сте в трудната ситуация и трябва да преглътнете, и да прескочите възможността все пак да направите някакви корекции. Изпадайки в тази ситуация от седмица вие започвате да разпространявате твърдения, хипотези и правни конструкции, които не са верни! Включително и висш представител на магистратурата, който е един от сериозните поддръжници на тези промени, заяви, че агентът под прикритие не е свидетел. И аз не изваждам изреченията му от контекста. Значи, този заместник-главен прокурор в конкретен въпрос не е изваден от контекста, заяви: агентът под агентът под прикритие не е свидетел, той не се разпитва като свидетел. Точка. И следващият въпрос. Ето ви едно невярно твърдение в общественото пространство през един от големите български ежедневници. Следващото невярно твърдение е на един колега, който седи тук вдясно, не съвсем вдясно, който продължава да твърди, че няма възможност агентът под прикритие да остане анонимен за съда. Абсолютно е вярно твърдението. Следващото невярно твърдение, вече започвам да чета от доклада на комисията резервният защитник щял да встъпи само тогава, когато се появят уважителни причини, в смисъл, че нормалният защитник започне да злоупотребява с правата си. Това е абсолютно невярно твърдение. Законът казва, че прокурорът или съдът, независимо от това че има упълномощен защитник, в своя преценка преценяват дали да се назначи резервен защитник, кога да го назначи законът изобщо не обвързва такава хипотеза, в която трябва да има поне данни, че защитата се опитва да шиканира процеса и едва тогава да се пристъпи към прилагането на такъв метод. Няма такова нещо – законът и твърдението в доклада на Правната комисия е невярно. Следващото невярно твърдение е, че вторият защитник, тоест резервният защитник, щял да съгласува всичко с обвиняемия. Точно обратна е разпоредбата на закона, че резервният защитник може да упражнява правата на обвиняемия без негово съгласие, включително и да обжалва присъдата, примерно. Това е другото невярно твърдение в доклада на Правната комисия. Следващото невярно твърдение е, че неговото участие щяло да се сведе само в присъствие по време на наказателното производство. Тоест, ако обвиняемият има защитник, който си върши работата съвестно, обаче прокурорът въпреки това му е назначил резервен защитник, никъде в закона не се казва, че ако упълномощеният защитник е активен и си върши работата, резервният защитник няма право да бъде активен. Напротив, както се досещате, сигурно ще има случаи, когато двамата защитници ще бъдат на различни позиции. Защо законът го допуска това? Пак Пак акцентирам, тези проблеми ги разисквахме, но аз искам да стане ясно на тези, които се интересуват от тази материя, че има кампания по изкривяване на истината по тези текстове. През тази кампания се прави опит да им се придаде по-смекчен вид, тоест те да изглеждат малко по-приемливи, а това не е така. Целта на моето изказване е точно такава – да стане ясно, че тези текстове не са такива, каквито се представят на българското общество, и правата и свободите на гражданите в тях не са защитени. Да преминем и на следващата тема – специалните разузнавателни средства. Нови, неверни твърдения. Основното невярно твърдение е, че агентът под прикритие няма как да бъде разпитан

не е вкарана в текста, в който трябва да бъде, а именно текстът озаглавен „Разпит на служител под прикритие като свидетел”. Казвам, че има такова заглавие, за да обърна внимание на онзи заместник-главен прокурор, който каза, че няма такова нещо. Ето го: чл. 141а – „Разпит на служител под прикритие като свидетел”. Тук обаче въпросът е друг. Че не в този текст, а в един друг текст се обяснява как органът – това е министърът на вътрешните работи, може да откаже на наблюдаващия прокурор и на съдията да им даде данни за самоличността на разпитвания агент под прикритие. Този текст е толкова категоричен и това, че той е сложен не там, където му е мястото, а на друго място, само може да поражда съмнения за това какво се има предвид. В крайна сметка трябва да е ясно това, че никой няма да го вижда, никой няма да му чува автентичния глас, никой не може да му следи мимиките. Знаете, разпитът на един свидетел винаги е свързан с прекия контакт. Разбира се, ние не сме против това да има такъв тип свидетели, но искаме да е ясно на всички, че законът създава хипотеза, в която полицията си изработва свидетели, защото анонимният свидетел в хипотезата, когато е агент под прикритие, в 99,99% е свидетел на обвинението. В същото време той е служител на полицията. Вероятността да се злоупотребява с тази хипотеза е нещото, което трябва да признаем, че съществува. И ако тя съществува, трябва да намерим начин да не се реализира. Ние ви казваме днес: нека да използваме ветото на президента, за да променим тези текстове. Ние няма да отстъпим от позицията, че не може да има, и не трябва да има хипотеза, в която да се постановява присъда само на тайни доказателства.

Един идентификационен номер и нищо повече. Така че, уважаеми колеги, ветото на президента не го приемайте на нож. Аз, от името на всички, които сме били против тези текстове, мога да кажа, че продължаваме да бъдем против тях, но ако вие потърсите начин да ги подобрите, ние ще участваме в един такъв процес. Затова мисля, че си струва да погледнем на ветото с други очи

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Само като допълнение на основното изказване, което направи колегата Христо Бисеров, искам да споделя своя тревога относно една от разпоредбите, които са обект на това вето - разпоредба, която според мен, освен всичко друго, което беше казано, и най-вече нашата теза, че тези две разпоредби защитават основни човешки права на гражданите, закрепени и в Конституцията, и в международните актове, свързани с правата на човека. Тези разпоредби и по-специално едната от тях, свързана с възможността да бъде осъдено дадено лице само въз основа на СРС-та и на таен свидетел,

върху правосъдието в страната в посока де факто обръщане на презумпцията за невиновност в презумпция за виновност. виновност. Тук се тиражираха, както каза господин Бисеров, редица неверни твърдения. Едно от тях е, че съдът въпреки това не е длъжен да осъди даденото лице само въз основа на СРС-та и на таен свидетел, съдът все пак има право на преценка и т.н., и т.н. Само че, уважаеми колеги, ние сме свидетели на тревожната тенденция, че в момента категорично, открито изпълнителната власт чрез нейните проявления - Министерството на вътрешните работи, ДАНС и т.н., раздават предварително присъди и, от една страна, подлагат Висшия съдебен съвет, от друга страна, всеки състав на даден съд, пред който предстои да бъде гледано дадено дело, по което вече е обявено дадено лице, че е извършвало нарушения, че е обвинено в корупция, че има данни в ДАНС, както каза както каза премиерът, службите са подготвили доклад и т.н., е подложен на категоричен и недвусмислен натиск да постанови осъдителна присъда. Именно тази разпоредба, която сега се въвежда в НПК, която развързва още по-широко ръцете на изпълнителната власт - заедно с прокуратурата да да подготви по такъв начин материалите по делото, че само на базата на подобни данни – СРС-та, и то не по това дело, а по други разработки, така както е посочено в разпоредбата, да се упражни този недвусмислен натиск върху съда и той де факто да бъде лишен от прокламираната си свобода на суверенна преценка.

неправомерни неща и тенденции. Но сега се отива в една крайност, крайно опасна за безпристрастността и независимостта на съда. Този законопроект и специално тези разпоредби ще помогнат да се продължи в тази насока, с която ние категорично не можем да се съгласим. Благодаря ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Казак. Реплики? Няма. Заповядайте, господин Костов.

(СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата, за да кажа, че аз и повечето мои колеги от Демократи за силна България ще подкрепим закона и ще гласуваме против ветото на президента Първанов. Отнасям се с голямо уважение към тезите на колегите, които се изказаха сега. Когато се гледа такъв законопроект, трябва наистина да се претеглят големи неща – свобода, справедливост, права на човека, права на държавата и т.н. В зависимост от това къде ще се постави ударението – дали човек като народен представител ще застане на страната на човешките права и свободи, автоматически следва изказване от типа на онова, което чуваме от страна на опозицията, а и на други народни представители, защото е видно, че това е тезата. Тоест зависи от това върху какво се поставя големият акцент – дали върху правата и свободите или върху сигурността. Едно е ясно – че когато се обсъжда наказателно-процесуален кодекс, в центъра е поставен въпросът за сигурността, а не въпросът за правата и свободите, защото те в случая са права и свободи на тези, срещу които е насочено действието действието на правоохранителните органи. Така са организирани отношенията във връзка с Наказателно-процесуалния кодекс. Затова когато говорим тук за правата и свободите на хората, срещу които са повдигнати обвинения, имате основание да ги браните по този начин, но от друга страна онези, които искат да поставят в центъра на вниманието сигурността на хората, сигурността на държавата и нейните институции, които са потърпевши от действията на престъпниците, тогава решението е друго. Искам да илюстрирам тази мисъл по следния начин. Представете си, че в българския съд имаше дванадесет граждани като съдебни заседатели. Представете си, че не съдехме по този начин, по който е сега, а с дванадесет граждани, които играят ролята на граждански състав и те казват виновен ли е или е невинен обвиненият. При днешните настроения, при днешната преценка на обществото дали е заплашена неговата сигурност, справя ли се държавата

Моята прогноза е, че те ще подкрепят обвинението дотогава, докато не се смачка престъпността в техните представи, докато не се постигне силен превес. И тогава вероятно ще променят баланса, защото те са част от гражданското общество. гражданското общество се чувства заплашено от тази организирана престъпност, изобщо от престъпленията, които се случват в нашата страна, иска да ги възспре и ако има възможност да гласува, почти съм сигурен, Тогава 90% от исканията на прокурорите щяха да завършват с присъди или с мнения, че обвинението е право – не защото е право със сигурност 100%, а защото тези хора така са преценили. Но ние нямаме такава система. Нямаме такъв механизъм и не можем да премерим така обществените настроения. Не можем така да регулираме дейността на на съдебната власт и носенето на отговорност. Ние можем в рамките, в които сме поставени, да засилим възможностите на обвинението или да оставим нещата такива, каквито са. От тази фундаментална гледна точка са. От тази фундаментална гледна точка казвам пак: уважавам мнението на тези, които поставят в центъра на своята визия човешките права и свободи. Сред тях са хора, които много уважавам, на които съм се осланял, но ние просто се разделяме в момента отчитаме степента на опасност за българското общество. Аз съм от тези, които искат в момента да подкрепят действията на правителството, на прокуратурата, на съда, за да се постигне силен превес върху престъпността.

Аз заставам на страната на сигурността. Искам да застана силно като народен представител, а и колегите ми – до тези, които са потърпевши, които страдат от престъпността. Те имат нужда в момента много повече от нас - Народното събрание, отколкото имат нужда тези, които са потърпевши от повдигнати обвинения. Знам, че държавата не е справедлива и никога не може да бъде справедлива на 100%. Това всички го знаят. Въпросът е за тези сложни обществени настроения. Връщайки се към сложните обществени настроения, в смисъл сложни по своя произход и мотивация, ще кажа, че недвусмислено е ясно, че политиката на ГЕРБ по отношение на смазване на организираната престъпност се посреща добре от хората. И то от всички страни!

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Костов, ясна е надпреварата между вас и „Атака” кой повече подкрепя правителството. Тя не се проявява само в тази дискусия. Но аз Ви правя реплика по следния въпрос. Вие в момента волю или неволю заблуждавате залата, че дванадесетте съдебни заседатели ще се ръководят от общественото мнение. Ако човек познава англосаксонския процес, ще види всички ограничения в техния процес – именно да не се ръководят от общественото мнение, включително ограниченията на контактите, включително ограничение на контактите и контрол върху четене на вестници от хората, които трябва да се произнесат по конкретния случай. Така, че не вкарвайте в заблуждение хората, които по професионална или друга причина не познават гаранциите за защита на правата в онзи процес. Втори въпрос, който е изключително спекулативен, ама изключително спекулативен! Наказателно - процесуалният кодекс е именно гарантиращ правата. Той гарантира, че никой никога, независимо от общественото мнение, независимо от силата на държавата, не може да бъде осъден. Това е Наказателно-процесуалният кодекс. Всичко останало е отречено, защото в предишни векове, в инквизационния процес, в други времена не е имало съвременни наказателно-процесуални кодекси. Абсолютна спекулация е да се смята, че Наказателно-процесуалният кодекс е направен за прокуратурата, за обвинението, за държавата. Той затруднява, да, затруднява

като времето на нацисткото съдопроизводство в Германия, като времето на инквизационните процеси в историята на Европа. Така се е формирала материята „наказателен процес”. че в ХХІ в. тук трябва да ви казвам тези неща, които иначе ги знаят студентите в Юридическия факултет. Мерси. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, това е втората реплика, която Ви правя днес. За разлика от първата, която само формално беше реплика, защото съдържаше уважение към тезите, които застъпихте, сега не мога да не се разгранича съвсем остро от тезата Ви, че в центъра на този закон ще трябва да стои идеята за сигурността. Дотук всичко е добре, но Вие поставихте този въпрос като избор между сигурността и правата и свободите. Изборът между права и свободи, от една страна, и сигурност, от друга страна, не е демократичен избор. Разбираемо, на тази основа не е проява на демократично мислене да поставим гражданите пред такъв избор. Те малко се умориха да избират между свободата си или сигурността си. Струва ми се, че смисълът на този закон е да намери баланса да застъпва едновременно, и ако трябва да говорим за превес, то би трябвало да бъде отново по посока на правата и свободите, но минимум трябва да гарантира баланса между принципа на свободата и принципа на сигурността. Дори предполагам, ще се съгласите, че тези две основополагащи категории не са мислими откъснато една от друга. Благодаря за вниманието.

отново на Вас и на всички в тази зала да Ви предложа начин за намиране на този баланс. Аз преди малко го казах: ветото на президента е процедурата, през която можем да минем и да намерим по-добрите решения на тези два текста. Аз съм убеден, че ние можем да намерим решения, при които резервният защитник да е гарантирано, че няма да измести един съвестен адвокат, който си гледа задълженията в процеса. Това не е никак трудно да направим. Второ, да гарантираме, че разпита на агента под прикритие ще става по начин, че съдията ще може да преценя неговите показания и че няма да бъде длъжен, ако вътрешното му убеждение не е такова, да постанови наказателна присъда. Това са много лесни решения и, ако ние ги направим, няма да се делим на едни, които защитават сигурността, и други, които защитават правата и свободите, защото това деление е изкуствено. То не е вярно за нас, то за мен не е вярно. Затова Ви предлагам: приемете това решение. Искаме да бъдем конструктивна опозиция, даваме ви пример как може да стане това. Не го направихте на второ четене, направете го сега и никой няма да остане

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Миков, аз мисля, че е крайно време да изключите от арсенала, който употребявате, тая дребна заядливост, това тесногръдие, тези паралели, тези сравнения, тези неща. Нямате нужда от тях. Вие сте достатъчно силен в областта, в която в момента дебатираме, много по-силен от мен. Вие разполагате с експертиза, с която аз не разполагам. Нямате нужда от никаква атака в изказването и прочие. Трябва най-после да почнете да усещате тия мерки и не Ви прави чест с такива сравнения, при положение че знаете колко далеч съм аз от „Атака”. Искам да кажа следното: не пренавивайте истината. Наказателно-процесуалният кодекс е за всички страни в наказателния процес. Той урежда ... Елементарно е това. Аз съм учил право, наистина не съм бил първокурсник в Правния факултет, но имам поне 7-8 дисциплини право, завършени Аз знам, че това нещо урежда всички страни, поведението на всички страни, а не само защита правата на обвинение, едва ли не защото това просто не отговаря на истината. Знаете го много добре. Разбира се, може да бъде представено така. Вярно е, че не бива – тук съм съгласен с тезата, че делението между свобода и сигурност, то даже не е вярно и по отношение на нас самите. То не е вярно и за мен самия, то не е вярно за групата ми. Обаче аз търся обяснение защо се разделяме в момента. Не че не разбираме, тук едва ли има хора, които не разбират какво е едното и другото. Но ако имаш една ръка, и трябва да хванеш едно от нещата в момента – ние сме изправени в този случай, една ръка, с нея трябва да гласуваме. Не можем да гласуваме с две, два пъти. Защото аз бих гласувал и за сигурност, и за свобода. Нали така? Това е смисълът на това, което казвам. Така. Но, ако имаме една ръка в момента, аз гласувам за сигурността. Само това казвам - „в момента”. Аз приемам, че други ще направят другото. Аз мисля, че тоя дебат, воден културно, е в състояние да отвори очите на българското общество да види по-надълбоко в своите собствени проблеми. Ние дължим точно такива дебати. Трябва да се разбере, че тук има драма вътре, между нас, че ние самите сме разкъсвани от едни такива противоречия и ето, поставени в една ситуация, избираме едното. Хората трябва да разберат, че много често в живота си така се прави – избира се едно. Не можеш да вземеш две от нещата, не можеш да

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тъй като преди малко се водеше дебата, от една страна, за гражданските права, а от друга страна, за престъпността и битката срещу нея. Уважаеми колеги, първият ден не само на този парламент, на всеки преди нас и на всеки следващ след нас, започва с нашата клетва спрямо Конституцията. И гражданските свободи на хората, и сигурността на хората са гарантирани от основния закон на Република България и той се казва Конституцията на Няма как, след като в основния закон всичко това е гарантирано, да се опитваш да хванеш едното или да хванеш другото по простата причина, че в тази сфера има четири стълба на контрол – единият е изпълнителната власт, другият – законодателната, третият – съдебната, и четвъртият стълб, който не е развит, за голямо съжаление, в България, това е гражданското общество. това е гражданското общество. Но при положение, че първите три стълба са определено в една посока в Конституцията, ако попитаме гражданското общество какво то ще иска, аз не съм много убеден, че ще иска извънредните мерки. Да, има такова извънредно законодателство, имаше го след 11 септември, но то беше свързано с един голям проблем, който все още и съществува в света, не само в България. Дали в същото време обаче изпълнителната власт използва целия инструментариум за битката срещу престъпността или се опитва да върви по най-лесното съпротивление? Да, действително в нашата група има сериозен проблем и разминаване между отделните колеги. Аз искам да попитам цялата парламентарна зала: има ли държава в Европа, ако случайно не се намери в Европа, да отидем в Америка, да отидем даже и в Латинска Америка, дали има държава от изброените географски ширини, в която специалното разузнавателно средство да се използва за доказателство? Аз отговорът го знам. Нека, ако има някой, който да ми подскаже, може и аз да съм закъснял в моето знаене, да ми каже има ли такава държава?! Няма! Просто няма! Мога да ви кажа, че този проблем – ще ви дам пример и с Англия, се дискутира от 2003 г. и още не е решен, а вече сме 2010 г. В Англия използват други инструментариуми за битка срещу организираната престъпност, за битка срещу корупцията, за битка срещу международния тероризъм. Нека Нека тогава, когато сме депутати да не се стремим да хванем едното пиленце, а другото да го изпуснем и тогава да го гоним някъде в ширта и никога да не го стигнем. стигнем. Нека да използваме инструментариумите, които са дадени по Конституция и за защита правата на човека, и за битка срещу престъпността и тогава действително вече можем да ги коментираме, защото ние сме тук, за да постигнем тези баланси. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)

Госпожо председател, господа народни представители! Смятам, че дискусията е полезна, поне за мен е интересна, тъй като тя не само възпроизвежда аргументи от предишните обсъждания, но поставя някои от най-важните и спорни решения в променения Наказателно-процесуалния кодекс в един по-широк концептуален контекст. Самият факт, че ние към края на дискусията чухме двама представители на Синята коалиция, които ни показаха различни гледни точки към въпроса, показва сериозността на проблема и смятам, че той в по-малка степен трябва да бъде разглеждан като разграничителен между парламентарните групи, отколкото като въпрос, който наистина търси решения за тези средства, с които разполага наказателният процес, които да доведат до по-ефективно противодействие срещу престъпността. Дори в своята дуплика господин Костов ревизира първоначалната си теза като каза, че: „Ролята на Наказателно-процесуалния кодекс е да определи правилата.” Аз бих го формулирал по-ясно „…които едновременно да осигурят обективност на процеса при зачитане на човешките права”. права”. В Наказателния процес на повечето страни, ако един факт не може да бъде доказан със средствата на наказателното право, той не може да се приеме за съществуващ. Големият проблем е как максимално да приближим резултатите на този процес до това, което реално е станало, отчитайки всички правила, по които този процес се развива. Не Ви опровергавам, аз опровергавам историята за развитието на наказателния процес. Един от първите съвременни актове, който бележи началото на такъв процес е habeas corpus, който се установява в Англия и основните постулати са, че никой не може да бъде приет за виновен, докато това не бъде доказано по съответен ред и че никой не може да бъде лишен от свобода, ако той не е обвинен за престъпление, което по-нататък трябва да бъде също доказано по съответния ред. Слава Богу, ние още не сме стигнали до оспорване на тези принципи в нашата действителност, които са се превърнали в класика и тя поне вече има столетно утвърждаване в най-старите демокрации. Въпросът е, че в наказателния процес ние трябва да търсим подобрение, което именно да направи този процес в по-голяма степен открит, да даде необходимите средства за противодействие с престъпността. Аз дори няма да се позовавам на една друга класическа максима, че: „По-добре десет души да останат ненаказани, които са виновни, отколкото един невинен да бъде осъден”. Не прибягвам до тази максима, защото сигурно ще кажете, че днес общественото мнение в България, ако хората са сигурни, че това няма да бъде адресирано към тях и към техните близки, сигурно ще кажат: „По-добре е хора, към които ние имаме подозрения, да бъдат санкционирани, дори и това да не е напълно доказано.” Аргументите, които бяха дадени тук в трите насоки за агента под прикритие и свидетел с тайна самоличност, за използването на специалните разузнавателни средства за резервния защитник, аз не искам да повтарям. Те бяха достатъчно добре обосновани, опасението, че комбинацията между специално разузнавателно средство и такъв агент под прикритие може често да доведе до злоупотреби, дори поради факта, че едно лице, към което има подозрения или възможни обвинения за негови собствени криминални действия, може да бъде облекчено или освободено от отговорност, ако то послужи на обвинението за формулиране на такова към друго лице. Основателно или не – това е отделен въпрос. Поради тази причина и в решение на Европейския съд по правата на човека се казва, че една присъда не трябва да се основава главно на тайни доказателства. Използвам този по-популярен термин. Когато ние отиваме към абсолютизиране на тези средства, променяме баланса и нарушаваме принципите, за които стана дума. Защо вие не използвахте ветото, за да направите уточнения в някои от тези текстове, които да ликвидират злоупотребите, включително дори, запазвайки института на резервния защитник като добавите: „Когато прокуратурата или съдът решат да назначат резервен защитник в интерес на развитието на наказателния процес по дела, които представляват такъв особен интерес, този резервен защитник трябва да бъде посочен от обвиняемия.” Тоест съдът казва: „Ние няма да допуснем преустановяване на процеса. Ние ще назначим служебен защитник. Вие ще се възползвате ли от Вашето право този защитник да бъде определен от самия Вас?”. Защо поне това не въведохте, за да избегнете друга реакция срещу закона, че резервният защитник се превръща не в допълнителен защитник на обвиняемия, а в средство за подсилване на обвинението?! И третият въпрос, който за съжаление не е предмет на ветото. Отменени са разпоредби, които дават право на всеки обвинен след изтичане на две години за тежки престъпления, респективно на една за другите, да поиска делото му да се гледа в съда. На мястото на Синята коалиция, аз отново щях да използвам да поставя този въпрос, въпреки че юридически и дискусионно дали парламентът може да се възползва от ветото на президента, за да постави допълнителен въпрос, който не е атакуван от него, при връщането на закона за повторно разглеждане. Този въпрос е дискусионен. Аз не искам да се впускам в неговото разискване, но това е една разпоредба, която също предотвратява възможността, когато едно обвинение не може да бъде доказано в разумни срокове, този въпрос да бъде поставен за разглеждане от съда, тъй като такива случаи дават възможности за упражняване на много по-голям икономически и политически натиск, отколкото развитието на юридическата процедура по предвидения ред. И към края, трябва да се знае, че центърът на наказателния процес не е полицията. Добре е, че се разширяват възможностите на полицейските служители да участват не само в разкриването, но и набавянето на доказателства. Ако наказателният процес превърне полицията в господар на процеса, това вече отива към съвсем други негови измерения. Аз мисля, че самите управляващи трябва да се замислят дали прекаленото засилване на ролята на вътрешния министър, в което и да е правителство, не създава нарушаване на вътрешните баланси и не е източник на възможни бъдещи политически конфликти в самото правителство. Това е един въпрос, който вас трябва да ви интересува повече, отколкото нас.

тези именно най-спорни текстове, то тогава ние ще се възползваме от следващата възможност да формулираме юридическите аргументи, с които тези текстове да бъдат оспорени пред Конституционния съд. Днес наблюдаваме не за първи път още едно интересно явление. Дискусия, която идва от ляво и от дясно в залата, и която с необходимото внимание се следи от най-многобройната партия ГЕРБ. Искам да се запитам дали това не е началото на здравословен оздравителен процес в българското общество, когато ще се очертаят действителните граници между левица и десница, когато ще има последователно отстояване на тези принципи и постепенно ще се освободим от преходните политически явления. Може би, това е твърде преждевременно да бъде прогнозирано, но смятам, че трябва да има една ясна линия, която да маркира значението, ролята и интересите, които представляват различните партии със съответната отговорност, която те могат да носят. Не искам да подмина, не заради личността на господин Шопов, а заради някои от неговите твърдения, изцяло неговото изказване. Защото той отдели много повече внимание в своето изказване на ролята на БСП, отколкото на конкретните промени в Наказателно-процесуалния кодекс. И да му припомня, че Наказателно-процесуалния кодекс, който действа в момента беше категорично одобрен от нашите партньори от Европейската комисия. Аз си спомням, когато отговарящият тогава за преговорите Оли Рен, в кабинета на председателя на парламента водихме разговор точно, когато се финализираше приемането на кодекса, и той каза, че това е изпълнение на едно от най-важните очаквания към България. След това Европейската комисия пренесе основателно ударението върху практическите резултати от действието на приетите закони и ефективността на съдебната власт. И нейните претенции в значителна степен все още трябва да бъдат удовлетворени. Така че не може да става дума за някакви нормативни недостатъци. Друг е въпросът, че това не отрича възможността за уточняване и развитие на самия наказателен процес, но по начин, който не се отклонява от възприетите принципи.

по постмониторинговия диалог, който се развива с България. В него – аз вече имах възможност да цитирам, една от настойчивите препоръки е най- важните промени в законодателството да бъдат съгласувани с Венецианската комисия. И там изрично са посочени промените в Наказателно - процесуалния кодекс. На тази бележка нужното внимание ни обърна и министъра на правосъдието, твърдейки, че България, автономно и без да се съобразява с някакви други очаквания и изисквания, ще решава тези въпроси. Когато вие говорите за общественото мнение аз бих приел сближаването между моралните и правните оценки. Но това може да стане, ако вие претендирате по наказателни дела да се увеличи броят на съдебните заседатели. Защото те и сега съществуват в наказателния процес, така че това не е аргумент за част от другите промени. Този въпрос е за разширяването на гражданското участие в наказателния процес в рамките на нашата система, където имаме смесен състав на магистрати и на съдебни заседатели. Но защо не бяхте толкова чувствителни към други обществени интереси? Защото аз си спомням, че по времето на управлението на СДС, после поддържано и при доминирането на НДСВ се изключи възможността прокуратурата по своя инициатива да встъпва като защитник на обществен интерес в случаите на нарушение процеса на приватизацията и на други проблеми с имуществени последици. Когато говорим за по-голямо ангажиране на държавата, това се отнася не само в областта на наказателното, но и на гражданското правосъдие. И по твърденията за Закона за амнистията.

че главно в резултат на настояването на повечето от народните представители в Комисията по правни въпроси за ревизиране на този проект и за изключване на всички умишлени престъпления от него, той претърпя промяна в пленарната зала.

Понеже господин Стоилов на два пъти намеси и моето име, и „Атака” за минали неща. „Атака” беше категорично против нов НПК. Тогава, ако си спомняте, ние излагахме с много аргументи това наше „против”. Имаше едно фамозно име на госпожа Чернота, която настоявала, казвала като приказката на Шарл Перо за „Котаракът с чизми” за

Коя поправка и коя кръпка е сега? Колкото до амнистията, господин Стоилов, ние никога не сме я възприемали. Винаги сме били против и в първия вариант, и във втория, по-мекия вариант. Така че „Атака” беше абсолютно против тази амнистия, която макар и в съкратения, в мекия вариант пак изведе на улицата и в обществото много престъпници. Уважаеми колеги от управляващите, всички тези наукоподобни юридически аргументи и плач за правата на човека имат в крайна сметка за БСП и за ДПС едно силно политическо значение и то е ясно. Понеже не могат да опровергаят това, което се прави с престъпността от страна на МВР – то се вижда всеки ден, от екрана, и от вестниците, и обществото го вижда, се опитват да сложат прът в борбата с престъпността, именно по един, бих казал, начин, който се осъществява тук в

за позицията на „Атака”. Добре е, че тя се припомня, защото оказва се, че ако сме следвали позицията на „Атака”, вероятно България нямаше да успее да стане член на Европейския съюз. Защото едни от най-големите изисквания към България бяха освен преговорния процес, тя да обнови своята съдебна и наказателно-правна система. на „Атака”. (Реплики от „Атака”.) Ако тя днес е актуална, също може да ни я кажете. По отношение на това какви са били мотивите за промените в законодателството. Твърде евтини са тези обяснения дори и в тях да има финансови интереси, които някой е преследвал. Защото искам да припомня, че тези експерти са назначавани по времето на министър Станков – не знам тук какво общо има БСП като политическо участие. Това, че в законодателния процес участват експерти е нормално. Какви са били финансовите условия, дали те са били подбрани по най-сполучливия начин, аз това не мога да кажа, но мисля, че това не е част от днешната дискусия. Най-малкото ние сме ответниците, които трябва да разговаряме по този въпрос. И за амнистията. Доколкото си спомням, тогава „Атака” беше в една по-бойна фаза и беше напуснала парламента. По този въпрос мисля, че вашето становище или гласуване не е оказало влияние, защото вие не бяхте при финализацията на този процес. А сега дали вие заменяте своята позиция изцяло от атака в отбрана на днешното управление, също е въпрос на политическа преценка, с който аз няма защо да се занимавам. Благодаря.

Народните представители от „Ред, законност и справедливост” няма да подкрепят повторното приемане на налаганите от ГЕРБ поправки в НПК. Същевременно изразяваме своето разочарование от вида, в който се реализира ветото на президента. Нашето становище е, че има още доста пунктове, които бяха достойни за президентското вето. Считаме дебата по темата „НПК” за изключително важен. Затова съвсем накратко ще припомня становището на „Ред, законност и справедливост” по налаганите от ГЕРБ поправки. Смятам, че главните проблеми не са дори в спорната правна фигура на резервния защитник. Тук въпросът можеше да бъде разрешен по един много по-елегантен начин. Като човек, който направо от съдебната зала влезе в пленарната зала, много добре знам, че главната причина за отлагането на е прекомерната служебна ангажираност на защитниците. Всъщност, българската адвокатура имаше според мен нужда от дисциплиниращи мерки, тя щеше да приеме тези дисциплиниращи мерки. Вместо това, се тръгна в една посока, която е безспорно в нарушаване на правата на подсъдимия. За нас – от „Ред, законност и справедливост”, това е абсолютна грешка. Аз обаче искам да обърна внимание на почитаемите народни представители върху нещо, което сякаш мина слабо забележимо в обществения дебат. То е ограничаването на възможностите за касационно обжалване на осъдителните присъди. Тук проблемът е доста по-дълбок. Ще поясня за какво става дума. Оказва се, че има тежки умишлени престъпления, които са с висока горна граница на санкцията, които се разглеждат като първа инстанция от районен съд и като въззивна инстанция от окръжния съд и там свършва всичко. Хипотетично е възможно – ще обърна внимание на народните представители, примерно от Ямбол, Силистра или Видин, от места, където Бог е малко по-високо, отколкото на други места - че за длъжностно присвояване е напълно възможно подсъдимият да бъде осъден на 10 години лишаване от свобода без възможност за касационно обжалване. Всичко може да приключи на местна почва – там, където местните интереси са доминиращи и е възможно местните интереси да доминират над правосъдието. Много беше коментиран и въпросът с възможността полицейски служители да участват като правни фигури вече в досъдебното производство. Само ще припомня, че ръководителят на Съюза на съдиите даде един много хубав пример, който ще ви припомня. Оказва се напълно възможно без задължителните досега одобрени от съда протоколи за оглед и за претърсване и изземване един полицейски служител, който няма правно образование, да влезе във вашия офис

Искам да припомня и нашето становище и ще дам и пример, защото имам чувството, че колегите – неюристи, не влизат в дълбочината на материята по отношение на възможността да има осъдителни присъди въз основа на специални разузнавателни средства и свидетел с тайна самоличност. Примерът ми е следният.

Ако в този момент разговорът се записваше, уважаеми колеги, аз трябваше същата вечер да бъда с белезници, тъй като никой в този момент не вижда, че аз подавам банковия документ на служителката за платена държавна такса. А по записа от СРС аз извършвам тежко умишлено престъпление - подкуп. Каква е пречката като таен свидетел да бъде използвана същата тази служителка в деловодството, която примерно има 50 хил. лв. кредит към ДСК и някой да й предложи да й оправи материалното положение, да я изпрати постоянно да живее в Кралство Белгия, каквито случаи вече имаме по определени наказателни производства?! Опасността от фабрикуване на доказателства, опасността от фабрикуване на наказателно преследване е много голяма. Тук въпросът опира не до правата на подсъдимите – РЗС дебело подчертава това.

…Защото, в противен случай – с това приключвам, госпожо председател – има опасност да превърнем България в затвор, а всички български граждани – в потенциални клиенти на прокуратурата. Това при демокрацията е абсолютно забранено. Благодаря

Има и една втора алинея, която казва, че: „В изпълнение на тези задачи и в осъществяването им НПК осигурява защитата – и тук Ви моля и искам да ви обърна внимание – защитата от престъпни посегателства срещу срещу живота, свободата, честта, правата и законните интереси на гражданите, както и срещу правата и законните интереси на юридическите лица и съдейства за предотвратяване на престъпленията и укрепване на икономиката”. Това са задачите на Наказателнопроцесуалния кодекс, те са записани в него. Естествено е, че в изпълнение на тези задачи не трябва да се пренебрегват и принципите, закрепени в Конституцията. Но основният принцип, върху който почива Наказателнопроцесуалният кодекс, е закрепен в в Конституцията, чл. 121. Казано е, че целта на производството е да се търси обективната истина, разбира се, при спазване на принципите от Глава втора на Наказателнопроцесуалния кодекс.

основният и най-общият, че всички граждани и юридически лица имат право на защита. И не случайно в чл. 30 на Конституцията е казано, че обвиняемите имат право на защита и са определени условията. Защото правото на защита на гражданите е по-широко от това на обвиняемите. Гражданите и юридическите лица също имат право на защита на своите интереси, когато те са нарушени.

вече на тази практика на неформалните процеси е, че съдът взема своето решение по вътрешно убеждение. Това е разликата. Защото преди съдът е бил длъжен да постанови своето решение, а какво решение трябва да постанови е било определено в закона. Колегите тук знаят доказателствената сила на свидетелските показания – една четвърт, една втора, две трети, ако са с такъв ценз или не са с такъв ценз. Законът е определял каква присъда трябва да бъде произнесена при такива и такива доказателства, ако са налице. Но основната разлика е, че съдът

Втората алинея обаче на чл. 14 казва: „Доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила.”

задача на наказателния процес е разкриването на обективната истина. И тук се поставя въпросът: Добре, след като съдът по вътрешно убеждение може да вземе и трябва да произнесе своя акт, аз се учудвам защо всички тук говорят за осъдителна присъда, а не говорят за оправдателна присъда. Защото съдът, въз основа на доказателствата, може да прочете и оправдателна присъда. Тя пак ще бъде присъда. Но всички тук говорят едва ли не само за осъдителна присъда. Разбира се съдът има гаранции, няма да ги изброявам всичките, в Наказателно-процесуалния кодекс, за да вземе своето решение по вътрешно убеждение. Но основно те се изразяват в няколко насоки допустимост на доказателствата, проверка на доказателствата и анализ на доказателствата, за да може съдът в крайна сметка да формира свободно и независимо своето вътрешно убеждение. Да, с оглед на това, което казах дотук, съдът е този, който ще прецени са ли тези доказателства специално разузнавателно средство и показанията на анонимния свидетел, са ли допустими, са ли съотносими при проверка на тези доказателства и ще направи анализ и преценка, за да постанови своя акт. Аз мисля, че няма съд в България, който въз основа на специално разузнавателно средство, което ще е станало веществено доказателствено средство, когато се касае за едно и също лице, анонимен свидетел и той участва в това специално разузнавателно средство, да постанови присъда. постанови присъда. Ние говорим тук за едни теоретични постановки в изключителни случаи и хипотези съдът да постанови присъдата. Нека да не забравяме, че анонимен свидетел и свидетел с тайна самоличност може да поиска и подсъдимият. Той също може да иска свидетел с анонимна самоличност. Тези показания на този свидетел могат изцяло да игнорират и да отхвърлят тезата на обвинението и съдът да ги цени като годни доказателства. Може да игнорират и доказателствени средства, събрани със СРС. Но всичко това е преценка на съда. И аз пак искам да Ви напомня втората алинея на чл. 14: доказателствата нямат предварително установена сила. Никъде в тези изменения не се казва, че съдът е длъжен да постанови осъдителна присъда. Така или иначе трябва да постанови някакъв акт, но едва ли не трябва да постанови осъдителна присъда. И ние говорим за хипотезите, когато, преценявайки съвкупно с останалите доказателства, правейки своята оценка съдът може да ги игнорира, защото на практика винаги ще има и други доказателства, може да има и косвени доказателства. Но има хипотеза, когато

Да, специалното разузнавателно средство на практика е непроверимо доказателство, но съдът може да провери и да разпитва свидетеля с тайна самоличност. Обикновено това става директно от съда, изключвайки хипотезата, когато е по видео - конферентна връзка, там редът е малко по-друг, и изключая хипотезата, която спомена господин Бисеров. може да проверява показанията на анонимния свидетел. Обвиняемият също има право на защита, но правото на защита на обвиняемия фигурира в много институти на Наказателно-процесуалния кодекс и не се свежда само и единствено до правото на защитник. Защото обвиняемият има много по-голям обем от права на защита – да участва в разпити, да прави бележки, възражения, да представя доказателства. Така че, обсъждайки тези изменения, аз не мисля, че се нарушават изключително, както се каза тук – правата. Защото има едни общи принципи на правото, които мисля, че тук са спазени. По отношение на резервния защитник. Изрично е казано: да, в изключителни случаи, да, за тежки престъпления, да, когато упълномощеният защитник не се яви по неуважителни причини. Във всички останали случаи назначеният резервен защитник има само две права – да присъства на процеса и да се запознава с доказателствата. Никакви други права. И ако не се яви упълномощеният защитник по неуважителни причини, да, има право, каквито права има в чл. 99 защитникът. Но има един предходен член, който казва какви са задълженията на защитника изобщо. И първото, и най-основно е да съгласува своята защита с подсъдимия. И ако има несъвпадане, той е длъжен да си направи отвод. Но тези задължения ги има и резервният, има ги и служебният защитник. Да, при упражняване на правата, може да упражнява своите права и да участва в процеса, но ако го е съгласувал своята теза с подзащитния. И ако говорим за правото на ограничаване, правото на ограничаване на упълномощения защитник го има и при хипотезата, когато има упълномощен защитник, ама, виждате ли е налице основание за отвеждане на този защитник и то може да възникне във фазата на процеса, когато се окаже, че подсъдимите имат противоречиви интереси и трябва този упълномощен защитник или да се отведе, а пък ако не се отведе, съдът го отзовава, снема му пълномощията. Въпреки че подсъдимият може да каже, че желае да продължава защитата от упълномощения защитник. Ограничаване на правото на свободен избор на упълномощения защитник има и

когато по неуважителни причини не се яви упълномощеният защитник, е донякъде гаранция от държавата, ако и когато подсъдимият иска делото му да приключи в разумен срок. Това е една гаранция и една възможност за сметка на държавата. Защото чл. 22 в НПК изрично казва, че делата следва да приключат в разумен срок. Благодаря Ви.

Лазаров, моля Ви се, по инерция не казвайте неща, които не са верни. Съдът не разпитва агента под прикритие пряко.Той го разпитва през видеоконферентна връзка. Казахте точно обратното. Резервният защитник не се назначава, когато не се яви по неуважителни причини редовният защитник, а се назначава от прокурора още във фазата на… Няма такова изискване! Няма изискване, при което шиканирането от страна на редовния защитник да е мотив за назначаване на резервен защитник! Няма такова изискване на закона. Има единствено изискване престъплението да е тежко и така, и така, и така. Колега Лазаров, отворете се в тази посока. Има как да намерим начин да гарантираме правата, така че да не дадем възможност да се злоупотребява с тези два инструмента. Това е моята

Колега Лазаров, не знам обаче какво се случва на досъдебна фаза. Вие хубаво тук се опитвахте да обяснявате, че накрая справедливият съдия, като види че има само СРС-та и свидетел с тайна самоличност, той пък ще вземе да произнесе една оправдателна присъда. Какво се случва обаче на досъдебна фаза, след като сме държали една или съответно две години обвиняемия в предварителния арест…

Ще бъда съвсем кратък по отношение на въпроса. Господин Бисеров, да, по преценка на съда или прокурора определението „бюрото защитник” с акт – съответно постановление или определение, бива назначаван за такъв. Но той има правата до случая на неявяване по неуважителни причини на упълномощения единствено да се запознава с материалите по делото и да присъства на делото. Никакви други права няма! И ако упълномощеният защитник през цялото време е присъствал на процеса или той е отлаган по уважителни причини, не се е случила хипотезата за отсъствие по неуважителни причини, служебният защитник ще си остане само с тези права! Първо. Второ, ако се случи хипотезата на неуважително неявяване на упълномощения защитник и се наложи резервният резервният защитник да вземе някакво отношение или становище, и при отлагане на делото той продължава и остава само с тези права – отново да присъства в процеса и да се запознава с материалите! Никакви други права няма, докато има упълномощен защитник. По отношение на колегата, който се опита да каже нещо, но просто не му стигна времето – не знам по каква причина. Наказателният процес 2006 г., който действа, възприе принципа, че досъдебното производство има подготвителен характер. Това е възприето в този наказателен процес. Въпреки формализма, който продължава в досъдебното производство, лично моето мнение е, че в Наказателно-процесуалния кодекс трябва да има още промени, изхождайки от това, че досъдебната фаза има подготвителен характер. Защото сега досъдебната фаза върви по един изключително формален начин на разследване на досъдебните производства, които влизат в съдебната фаза и в повечето случаи приключват с административно наказание – глоба. Така, че в тази част мисля, че все още трябва да се променя наказателният процес.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 38, ал. 1 от нашия правилник

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работното време до гласуване по тази точка.

Господин Лазаров, никакво припомняне на принципите на наказателното право – ако ще да прочетете всички текстове от НПК, няма да заличат безспорния факт, че оспорените разпоредби в този закон създават предпоставки за злоупотреби, нека го кажем малко по-ясно – създават предпоставки за полицейски произвол. Това няма оправдание, освен може би в тезата, на която, без да си го признавате, сте стъпили. Състоянието в България е екстремално лошо и по тази причина са допустими екстремални решения. Голяма заблуда е това обаче. Вярно Вярно е, че България е държава, в която май трудно се намират и неопетнени кандидати за министри, но първо трябва да поставим под съмнение тези генерализирани оценки – едва ли не всеки втори е за затвора. затвора. Точно тези генерализирани оценки всъщност целят да оправдаят тези крайности в закона, които държавният глава оспорва. В разговори вие признавате, че тези текстове са порочни, но ни успокоявате със следното – да, но ние няма да злоупотребим, независимо че законът създава подобни предпоставки. Няма нищо по-несигурно от това! Затова, независимо че съзнавам колко неподходяща е средата за отговорни дебати, вслушайте се в това, което ви се казва от опозицията. Ние изразяваме готовност да участваме в такова прецизиране на текстовете, което, от една страна, ще осигури на държавата допълнителни ресурси, допълнителен инструментариум за противодействие на престъпността и корупцията,

необходима преди всичко за вас, защото би трябвало да е общ интересът да имаме един работещ Наказателно-процесуален кодекс! Благодаря Процедура имам, госпожо председател. От името на нашата парламентарна група се обръщам към всички парламентарни групи, които по принцип подкрепят този законопроект, включително и тези текстове. Правя процедура да отложим гледането на тази точка. Има поле, на което да срещнем нашите позиции. Това е полето в рамките на тези два инструмента.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на тази точка от разглеждане и гласуване.

За реплика към изказването на народния представител Лютви Местан, заповядайте, господин Агов. Благодаря, госпожо председател. Закачих се за думите за импийчмънт.

Президентът получи гласовете осъждащи неговото поведение на 153-ма народни представители от този парламент.

И според мен доверието в президента и способността му изобщо да се меси в законодателния процес след това гласуване на парламента е абсолютно неуместно. Няма такава способност на президента. Ето затова след този успешен импийчмънт, след тези 155 гласа, аз категорично не мога да приема, че президентът може да налага вето на законодателството. Дуплика, господин Местан. да се вслушате по-внимателно в репликата на председателя на парламента, защото тя всъщност Ви подсказа как мога да бъда лишен от дуплика. Ако бяхте казали, че е лично обяснение, както се случи с изказването на колегата от „Атака”, най-вероятно сега аз нямаше да мога да направя дуплика. Предлагам да не спорим за това дали е бил успешен или неуспешен импийчмънтът . Аз искам да Ви уверя, че оценката ми за това, че импийчмънта не беше успешен не се базира на съотношението на гласовете в този парламент. От тази гледна точка успяхте все пак 156 гласа са много, но този импийчмънт е неуспешен като оценка на българските граждани. Чели сте социологически проучвания за това на каква подкрепа се радват тези 156 гласа като оценка на българските граждани. Провалът ви е там. Това беше едно излишно упражнение, но да не връщаме стари дебати. Истината е днес и вие като демократи ще се съгласите с мен, че няма как полицията да бъде център на НПК, на процеса, защото не полицията е ценност, а това, което защитава, а това са правата и свободите на гражданите. Съжалявам много, но действително, ако намерите сили да приемете чисто формално, ако щете, ветото на президента, за да си отворим възможност да седнем и да се разберем за едни работещи текстове, това е изначалното предложение на господин Христо Бисеров, смятам, че ще намерим решения, които ще бъдат достойни за 41-то Народно събрание, а няма да бъде поредното решение, което няма да се ползва с широка обществена подкрепа, въпреки огромното мнозинство, с което отново бихте приели закона. Благодаря Ви. Благодаря, господин Местан. От предварително заявилите желание за изказване – Димо Гяуров, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Понеже като че ли дебатът се разми и тръгна в посока на обяснения, на реплики, на дуплики, аз бих желал да се опитам да върна нещата към центъра, към основния повод и да ви призова за разум. Смятам, темата е такава, че не предполага емоции. И в подкрепа на твърденията на някои от колегите, които казаха, че въпросът не е политически, не е цветен, по-скоро не е партиен, не е цветен и че представители на Синята коалиция мислят различно, аз бих си позволил да се обърна към Парламентарната група на ГЕРБ с молба за проява на разум. Дълбоко не приемам това, което каза моят уважаван колега господин Иван Костов. Той спомена за превеси, за акценти, за тежест, противопостави правата и свободите със сигурността. Няма място за такъв подход тук. Няма място за противопоставяне на правата и свободите на гражданите на каквото и да е. Още повече, когато в резултат на приетите текстове ние не постигаме никаква сигурност. Текстовете, които са оспорени от президента самите вие в аргументацията на вашите изказвания казвате, че няма да сработят. Казвате, че няма опасност някой съдия да постанови присъда само въз основа на СРС и на показанията на таен свидетел. Защо ги приемаме тогава? Умолявам Ви да се вслушате в част от аргументите и в част от предложенията, които бяха изказани от опозицията, без да гледате на тях като на изказани от хора от опозицията. Има много разум в това предложение да бъде направен опит тези текстове да бъдат модифицирани и това може да стане. Много простичко може да стане, защото например в чл. 94, в шестата алинея това, което е прието, директно противоречи на Конституцията. И разбира се, че при сезиране на Конституционния съд, то ще бъде отхвърлено. Решението е лесно като се премахне последната част от изречението: за да не може назначеният резервен защитник да извършва процесуални действия без съгласието на обвиняемия. В противен случай редакцията такава, каквато е в момента, допуска такава възможност. По отношение на оспорения текст, свързан с доказателствата и възможността обвинението и присъдата да бъдат основавани само на СРС и на показанията на свидетел, какъв е смисълът? Какъв е смисълът, ако твърдим, че има опасност – като някаква излишна дисциплинираща мярка ли? Защо го правим? Отново повтарям, това е доста безсмислено, действително нарушава човешките права, а ние като десни хора сме се клели, че това е една от изконните човешки ценности и е в основата на демокрацията. Нека да не бъдем упорити и да не правим неща, от които утре ще се срамуваме, защото е достатъчно да бъде мъничко открехната възможността за злоупотреба, мъничко открехната възможността за промъкване на несправедливостта, което утре ще тежи на всички нас. А вина имаме всички. Включително и ние, които сме против тези текстове. Включително и аз самият, защото си давам сметка, че не положихме достатъчните усилия да убедим останалите в правотата на тезата си. Разчитам, че все още има място за намирането на компромис, все още има място за вслушването в правилните аргументи и в здравия разум. Не се подвеждайте от това, че аргументацията е на президента или идва под формата на вето. Дори и от него може да дойде понякога нещо хубаво. Благодаря. Има ли желаещи? Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване.

Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. (Шум.) Много моля

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. В момента в залата има по-малко от отчетените гласове. (Смях и възгласи:

Шум и смях.) Много моля за ред в залата! Това са несъстоятелни твърдения отляво, поради което подлагам на прегласуване повторното гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния

Госпожо председател, уважаеми колеги, ще Ви помоля само за една минута.

Като социалдемократ моето място е в Коалиция за България, където съм. Никога не съм предполагал, че в името на защита на борбата срещу корупцията и, ако мога да кажа, с организираната престъпност ще се достигне до това положение, едва ли не тук да има някакво опиянение в посягане на правата на българските граждани. Защото с промените, които станаха, над 95%, на който и да бъде подведен под отговорност, се води като тежко престъпление. Това ще тежи на вашата съвест, колеги от ГЕРБ и другите, които подкрепихте. Ще Ви припомня едни думи на големия Марат. Когато го водят на ешафода, на гилотината,

Вие в случая си подписахте една смъртна присъда като демократ. Благодаря.